je razmotrio godišnji izvještaj o radu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za 2009. godinu Predlagatelj: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva Nacionalna zaklada je podnijela ovo izvješće na temelju članka 6. Zakona o nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva. Prijedlog akta primili ste poštom. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Izvješće ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Dat ću vam riječ nakon ovih čestitanja.

Molim zastupnice i zastupnike da zauzmu svoja mjesta. Nastavljamo s radom. Ima riječ gospođa Cvjetana Plavša Matić, upraviteljica zaklade. Izvolite.

Poštovani gospodine predsjedniče, uvažene zastupnice i uvaženi zastupnici. Dozvolite da iznesem sažetak ovog izvještaja Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva o njenom radu u protekloj godini koji u stvari daje prikaz najvažnijih postignuća, ali i daljnjih izazova u pružanju sustavne podrške razvoju civilnog društva u Republici Hrvatskoj. 2009. godina obilježena je sa nekoliko prekretnica koje su pomogle unapređenju podrške razvoju civilnog društva. Prvo je otvoren IMPAKT Europski centar za međusektorsku suradnju u Zadru čime je Republika Hrvatska na karti Europe pozicionirana kao zemlja sa najvećim iskorakom u razvoju međusektorske suradnje među zemljama u regiji jugoistočne Europe. Uvedeno je sufinanciranje europskih projekata organizacija civilnog društva za kojim je odobrena potpora iz fondova Europske unije čime se povećava konkurentnost naših organizacija i omogućuje kvalitetnije povlačenje sredstava iz fondova Europske unije. Uspješno je provedena medijska kampanja "Aktivni u Zajednici" svih pet programa regionalnog razvoja civilnog društva u Republici Hrvatskoj čime je javnost dodatno senzibilizirana za mogućnosti regionalnog ujednačavanja razvoja organizacije civilnog društva u Hrvatskoj omogućeno je sustavno pozicioniranje organizacija civilnoga društva u barcelonskom procesu Uniji za Mediteran kroz osnivanje hrvatske mreže za suradnju na Euromediteranu. U 2009. godini uloženo je gotovo 37 milijuna kuna u 345 potpora i drugih oblika podrške organizacijama civilnog društva. No, ono što čini razliku u tom doprinosu kojim Nacionalna zaklada utječe na društvene promjene je svakako sustavnost i raznovrsnost njezine podrške. Vidi se to već i iz lepeze različitih oblika podrške od financiranja malih građanskih inicijativa, kojima se rješavaju problemi u zajednici, preko projekata kojima se doprinosi demokratizaciji i razvoju civilnog društva, promovira i osnažuje organizacija civilnog društva, koje kvalitetno i pouzdano pružaju javne usluge na lokalnoj i regionalnoj razini, jača se institucionalni i organizacijski razvoj udruga, te ujednačava regionalni razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj, otvara kanale izravnog utjecaja civilnog društva iz Hrvatske na donošenje javnih politika na europskoj razini kroz …/Ne razumije te podržava programe kojima se u organizacijama civilnog društva uvodi sustav kvalitete djelovanja. Ta raznovrsnost je bogatstvo koje održava ustvari i raznolikost i bogatstvo djelovanja organizacija civilnog društva u našoj zemlji, iako je naš udio u financiranju civilnog društva relativno mali, znači u ukupnim sredstvima koje država daje civilnom društvu, mi imamo postotak od 5,6% i nalazimo se na 6. mjestu davatelja potpora. Ipak je svojim raznovrsnim oblicima podrške nacionalna zaklada omogućila većem broju različitih vrsta organizacija civilnog društva da ostvare podršku koja im je potrebna u cilju njihovog djelovanja za opće dobro. Uspjeh ili postignuće u protekloj godini je i neprekinuta i kontinuirana podrška provođenju programa regionalnog razvoja i jačanja sposobnosti organizacije civilnog društva na lokalnoj i regionalnoj razini, decentraliziranog modela financiranja, te daljnjem unapređenju transparentne dodjele potpora kroz izdavanje i pripremu samog priručnika o primjeni kodeksa kojim se ustvari pomaže službenicima na lokalnoj i na nacionalnoj, državnoj razini da budu što transparentniji u dodjeli sredstava organizacijama civilnog društva u našoj zemlji. Nacionalna zaklada je u protekloj godini recertificirana za provođenje sustava kvalitete djelovanja po međunarodnom standardu ISO-9001 2008. kao jedina javna institucija sa tim certifikatom u području dodjele financijskih potpora organizacijama civilnoga društva. Godišnji izvještaj za 2009. godinu u sadržajnom smislu donosi nekoliko novina. Kao prvo to je uvedena statistika koja daje usporedni prikaz ukupnog broja stanovnika po županijama s brojem registriranih udruga u odnosu na broj odobrenih potpora nacionalne zaklade i ukupnih iznosa odobrenih za njihovu provedbu, prenose se dijelovi velikog istraživanja koje je nacionalna zaklada provela u 2009. godini na uzorku od gotovo 800 udruga koje su u 2008. ostvarile financijsku potporu iz državnog ili lokalnih proračuna, kako bi se kroz rezultate istraživanja utvrdilo stanje razvoja organizacije civilnog društva u Republici Hrvatskoj u prošloj godini. Istraživanjem su pored udruga bile obuhvaćene i donatorske organizacije, te opća javnost, odnosno građani i medijski djelatnici na kojima je propitano, ustvari percepcija, njihova percepcija prema organizacijama civilnog društva. U doba recesije i globalne financijske krize važno je napomenuti da je zahvaljujući ulaganjima nacionalne zaklade u podršku organizacijama civilnoga društva omogućeno zapošljavanje, odnosno radni odnos za ukupno 811 osoba, odnosno uključivanje ukupno 3 tisuće 567 volontera i volonterki, i vremena koja su pred nama iziskivat će kako od organizacija civilnog društva, tako i od nas koji pružamo podršku razvoju civilnog društva u Republici Hrvatskoj, visoku razinu proaktivnosti, znači to je ono što nas očekuje u ovoj i idućim godinama, proaktivnost, inovativnost, otvorenost za promjene i solidarnost. Čini mi se da smo na te neke termine na žalost zaboravili. Pritom trebamo intenzivno raditi na ponovnom povezivanju sa građanima, odnosno stvarnim potrebama građana, i društva, jer dobrobit građanki i građana u svim oblicima društvenog života i na svim razinama od lokalne, regionalne i nacionalne treba biti u fokusu našeg djelovanja, jer će se time doprinijeti daljnjoj demokratizaciji i razvoju civilnog društva u Republici Hrvatskoj. Hvala vam lijepo na pažnji. **Jarnjak, Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Koliko vidim ne. Žele li predstavnik Vlade dodatno obrazložiti mišljenje? Ne. Otvaram raspravu. Prvo su klubovi. U ime kluba HSS-a, uvažena zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, zastupnice i zastupnici, poštovani predstavnici zaklade i Vlade. Zakladništvo u Republici Hrvatskoj ima izuzetno dugu tradiciju. Sve dok zaklade nakon 2. svjetskog rata nisu naprasno zatvorene. Početak zakladništva u Hrvatskoj vezan je uz katoličku crkvu. Tijekom 15. i 16. stoljeća aktivne su bile …/Ne razumije se./… i stipendijske zaklade, a zagrebački nadbiskup Juraj Haulik je 1860. godine u povodu 50. godišnjice služenja osnovao zakladu za potporu ubogim njegove biskupije. U 19. stoljeću velik broj zaklada osnovan je radi potpore prosvjeti i kulturi, a svrha im je bila izravno financiranje određene škole, ili učitelja određene škole kao i podupiranje siromašnih i uspješnih učenika, učenika, te nagrađivanje i opskrbljivanje siromašne djece odjećom, obućom, lijekovima i toplim obrokom. U Hrvatskoj su bile razvijene i zaklade za dobrotvorne svrhe, zaklade građana u komunalne svrhe, zaklade za poticaj gospodarske djelatnosti, mirovinske zaklade, kao i zaklade za razvoj zdravstva. Upravo su zaklade osnovale prve obrazovne, socijalne i zdravstvene ustanove. Na Trgu bana Josipa Jelačića tako je nekad stajala zakladna bolnica. Zaklade su osnivali ugledni i moćni građani, i u manjim mjestima diljem zemlje, te su bile prenositeljima modernizacije i zauzetosti za opće dobro. Tada, dok još briga za opće dobro smatrana časnom obavezom, nije bilo rijetko da imućnije obitelji srednjeg sloja određeni postotak godišnjih prihoda doniraju nekoj zakladi a događalo se da oporučno nakon smrti ostave i veći iznos ili nekretnine. Na žalost danas je situacija u Hrvatskoj kada je riječ o zakladništvu bitno drugačija od one prije 2. svjetskog rata, iako se u zadnje vrijeme neke od starih zaklada oživljavaju i registriraju nove. Iako početkom 90-ih dolazi doživljavanje zakladništva, društveni okvir nije poticajan za njihov razvoj. Primjerice u Hrvatskoj se trenutno stipendija u dijelu u kojem prelazi neoporezive limite tretira uglavnom kao drugi dohodak pa udio poreza na dohodak, prireza i posebnog poreza u neto stipendiji iznosi između 31 i 44%. Poticanjem filantropije, volonterstva, empatije i solidarnosti jačamo angažman građana i društvenu koheziju te stvaramo pozitivno okružje za razvoj društva u smjeru veće socijalne osjetljivosti i pravičnosti u raspodjeli dobara. Kako je nedavno objavljeno u medijima mnogi svjetski bogataši poput Billa Gatesa ili Warrena Buffeta značajne svote ulažu u projekte koji za cilj imaju pomoć u gradnji jednog pravednijeg i mirnijeg svijeta. U izgradnji takvog svijeta uloga civilnog društva je velika, a za njegov razvoj iznimno su značajne zaklade jer financijskim potporama omogućuju i unapređuju rad nevladinih organizacija. Filantropija i humanitarnost obilježja su društva u kojem pojedinci nisu usredotočeni samo na sebe i vlastitu dobrobit već na suradnju, suosjećanje, empatiju i brigu za drugoga. U takvom društvu ima mjesta za svakog, i onog koji se zbog tjelesnog, mentalnog, psihičkog ili nekog drugog ograničenja našao na njegovom rubu te mu je stoga potrebna pomoć kako bi se u takvim okolnostima uključio u njega. Stoga je uloga Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva o čijem Izvješću o radu za 2009. godinu danas raspravljamo velika, budući da financijska sredstva usmjerava u programe i projekte koji za cilj imaju ne samo poboljšanje položaja određenih skupina građana već i rješavanje problema čime se doprinosi poboljšanju kvalitete života svih građana Hrvatske odnosno općem dobru. Klub zastupnika HSS-a podržati će ovo izvješće, a u njemu su opisane sve aktivnosti udruga koje zaklada financijski podupire te na taj način omogućuje njihovo djelovanje u društvu. Iz izvješća je vidljivo da se podupiru različiti oblici djelovanja od malih građanskih inicijativa usmjerenih na rješavanje konkretnih problema u svojoj zajednici pa sve do projekata kojima se doprinosi daljnjem razvoju demokracije i civilnog društva u Hrvatskoj. Vidljivo je da se kroz jačanje kapaciteta udruga ujedno one i prepoznaju kao kvalitetni pružatelji određenih javnih usluga, a neprofitnim medijskim projektima javnosti se otvara taj prostor. Omogućeno je povezivanje među organizacijama civilnog društva kao i međunarodna suradnja, ujednačava se regionalni razvoj civilnog društva u Hrvatskoj, a podržavaju se istraživački projekti o razvoju civilnog društva. Posebno je važno istaknuti otvorenje "IMPACT" – Europskog centra za međusektorsku suradnju u Zadru te činjenicu da je organizacijama civilnog društva iz Hrvatske pružena mogućnost utjecanja na donošenje javnih politika na europskoj razini. Sufinanciranjem odobrenih projekata za 2 europska programa, Europa za građane i suradnja na Euromediteranu, omogućena je veća kompetitivnost hrvatskih udruga kao i veće povlačenje sredstava iz europskih fondova u predpristupnom razdoblju. Iako po udjelu dodijeljenih sredstava udrugama ulaganja koji prema podacima vladinog ureda za udruge iznosi svega 5,6% zaklada nije toliko veliki davatelj, ona je ipak značajna jer zbog raznovrsnih oblika potpore omogućuje djelovanje većem broju različitih organizacija. odobreno je za 345 projekata nešto više od 36 milijuna kuna, što je 4 milijuna kuna manje nego u 2008. godini. Pa bi molili ravnateljicu da prokomentira te rezultate i ulaganja. Na koncu, nije nevažno niti to da je na temelju ulaganja zaklade u podršku udrugama zaposleno ukupno 811 osoba je uključeno ukupno 3 tisuće 567 volontera i volonterki. Rezultati istraživanja, procjena stanja i razvoj organizacija civilnog društva u RH u 2009. u 2009. provedeno prema kriterijima odabranom uzorku udruga pokazalo je da desetina udruga uopće nema prostor, ne posjeduje računalo i pisač, a četvrtina nema telefonsku liniju na raspolaganju. Polovica nema niti jednog zaposlenog, a glavni problemi smatra trećina je nedovoljno financiranje od strane poslovnog sektora kao i prestanak financiranja određenih područja, nedovoljne financijske potpore za manje udruge i loša porezna politika. Čak 3/4 udruga smatra da organizacije civilnog društva nisu dovoljno uključene u proces pregovora sa EU te da nedovoljno utječu na kreiranje državne politike. S druge strane, istraživanje je obuhvatilo i percepciju javnosti te je pokazalo da nešto više od polovice ispitanih građana niti ima niti nema povjerenja prema radu udruga. Nažalost događa se da se u medijima udruge apostrofiraju kao one koje zato što žive na proračunskom novcu ne žele i ne mogu kritizirati one koji im te novce dodjeljuju pa im to umanjuje kredibilitet što jača ionako prisutno ozračje nepovjerenja u hrvatskom društvu. Možda tome doprinosi i to što u Zakladu za razvoj civilnog društva postoji vladin ured za udruge pa se stječe dojam kao da Vlada radi onaj dio posla koji bi trebale odraditi same organizacije civilnog društva. Iz civilnog društva tako se može čuti da bi zaklada trebala poboljšati suradnju s ministarstvima, posebice Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi kako se programi ne bi preklapali, a sredstva trošila neracionalno. Socijalne i zdravstvene ustanove, kako kažu neki predstavnici udruga, dosta su nepovjerljive prema njima posebice kad je riječ o njihovim profesionalnim kompetencijama te bi se možda moglo prevladati kad bi zaklada raspisivala natječaje na koje bi se mogle javljati ustanove u partnerstvu sa udrugama. Organizacije civilnog društva nesumnjivo je i dalje trebaju potporu, ne samo da bi zadržale postojeći nivo aktivnosti već i da bi se razvijale jer su dosad pokazale da žele i mogu mijenjati ovo društvo na bolje. Naime, stječe se dojam da je djelovanje civilnog društva u Hrvatskoj sve manje primjetno u javnosti te da je sve manji broj građana spreman na takav angažman. Pokazalo se da u tranzicijskim zemljama nastavni programi u srednjim i osobito visokoškolskim ustanovama potiču razvoj civilnog društva. Ono je dugoročan projekt i njegov snažniji razvoj ovisit će od stavova, vrijednosti i nastojanja mlađih naraštaja. u tome ipak glavnu riječ ima razvoj svijesti o volontiranju, odnosno poticanje volonterskog rada kroz razvoj aktivizma, empatije, solidarnosti i socijalnih vještina kojima će građani znati prepoznati, riješiti ili sudjelovati u rješavanju problema u lokalnoj zajednici u kojoj žive. U tom smislu je vrlo dobra inicijativa zaklade koja dodjeljuje nagradu "Škola – prijatelj zajednice" za najinovativnije modele razvoja volonterstva učenika i učenica osnovnih i srednjih škola pri čemu je novčani dio nagrade prijeko potrebna pomoć u njihovom provođenju. Nagrada "Zajedno za bolje" za sudioničku demokraciju u jedinicama lokalne i područne samouprave koja se dodjeljuje kao poticaj povećanju utjecaja civilnog društva u procesima donošenja raznih oblika javne politike također je pozitivan doprinos daljnjem jačanju demokracije. Na kraju ću još reći da je prvi europski zakladni tjedan obilježen od 31. svibnja do 4. lipnja ove godine. U Hrvatskoj je obilježen 1. lipnja, nažalost bez predstavnika Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva unatoč tome što je tema okruglog stola bila "Izazovi razvoja zakladništva i njihov doprinos pridruživanju Hrvatske EU", pa se nadamo nadamo da će se to dogodine promijeniti. Klub zastupnika HSS-a podržati će donošenje Izvješća o radu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za 2009. godinu. Hvala lijepo. U ime kluba HDZ-a uvažena zastupnica Suzana Bilić Vardić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospođo ravnateljice zaklade, kolegice i kolege. Klub HDZ-a pozorno je razmotrio godišnji izvještaj o radu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za 2009. godinu koju je Saboru uputio u upravni odbor zaklade i na koju je pozitivno mišljenje dala i Vlada Republike Hrvatske i koji ćemo mi u klubu HDZ-a podržati i prihvatiti. Prije samog prelaska na izvještaj dopustite mi da se podsjetimo i ovom prigodom utvrdimo da i Kopenhaški kriterij za pristupanje Uniji naglašava među ostalima da je snaga civilnog društva pokazatelj vitalnosti jedne moderne demokracije. Stoga i politički kriteriji stabilnosti institucija koje jamče demokraciju, vladavinu prava, ljudski prava te uvažavanje i zaštitu manjina, razvijanje i poticanje razvitka civilnoga društva u svim državama, odnosno dostizanja minimalne potrebe razine razvitka civilnog društva te je zaista potreban svima. S tim u svezi Republike Hrvatska je 2003. godine uvela novi model organizacijske strukture koja će omogućiti upravo poticanje daljnjeg razvoja civilnoga društva, upravo osnivanje Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva koja ima prije svega svoj osnovni cilj i svrhu promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj. Godišnji izvještaj o radu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za 2009. godinu inače je 6. po redu pregledi ostvarenja i postignuća u radu zaklade na promicanju i potpori civilnoga društva u Hrvatskoj. Posebno želim odmah na početku pohvaliti što su uvažene primjedbe saborskih zastupnica i zastupnika od prošle godine kada smo razmatrajući izvještaj o radu zaklade za 2008. godinu, ukazivali da je to više izvještaj o radu i funkcioniranju zaklade negoli o stanju u civilnome sektoru. Za ovaj izvještaj to se više ne može reći, jer izvještaj za 2009. godinu sadrži poglavlje Pokazatelji stanja razvoja organizacija civilnoga društva u kojemu su dani rezultati istraživanja, procjena stanja razvoja Organizacije civilnog društva u Republici Hrvatskoj u 2009. godini u kojoj je anketirano 717 udruga i dobili smo zanimljive pokazatelje. Od tih 717 udruga desetina općina ima vlastiti prostor za obavljanje djelatnosti. Manje od desetine ima prostor u svome vlasništvu, trećina prostor unajmljuje. Desetina udruga ne posjeduje računalo, dvije trećine ima pristup internetu, a tri četvrtine imaju vlastitu internetsku stranicu. Više od dvije trećine udruga usmjereno je na sve građane kao korisnike svojih aktivnosti. Nešto manje od petine valja istaknuti anketiranih udruga kao izravne korisnike navodi osobe sa invaliditetom a mladi su primarni korisnici deset neanketiranih udruga. Najčešće područje djelovanja udruga obuhvaćenih istraživanjem je kultura, a nakon nje slijedi područje socijale. Polovina od 717 udruga nema nijednog zaposlenog. Trećina zapošljava između jedne do dvije osobe, dok svaka peta udruga ima tri do pet zaposlenika. Osobe zaposlene u udrugama češće su žene negoli muškarci, češće su srednjih godina negoli mlađi ili stariji. Desetina udruga je u 2008. godini imala samo jedan izvor financiranja i to najčešće tijela državne uprave, te lokalne i (regionalne) samouprave. U gotovo trećini udruga volonterski rad se prakticira jedanput tjedno, a petini slučajeva volontira se svakodnevno. Predsjednici ili izvršni direktori udruga su češće muškarci nego žene. Dvije trećine ih ima viši ili visoki stupanj obrazovanja, a trećina SSS. U usporedbi osnovnih izvora prihoda od 2006. do 2008. godine uočljiv je trend rasta udjela udruga kojima su tijela državne uprave osnovni financijeri. Okvirni izvori prihoda za 2008. za više od trećine ispitanih udruga kreće se do 100 tisuća kuna, a u podjednakom se broju kreće između 100 tisuća i pola milijuna. Iznos prihoda veći je od pola milijuna kuna, navodi petina udruga od kojih je najveći broj iz razumljivih razloga onih u Zagrebačkoj regiji. Uz ove zanimljivi su i podaci ovog istraživanja koji kazuju da trećina udruga smatraju kako je država nezainteresirana za nevladine organizacije i podcjenjuje njihov značaj, a velika većina udruga 87,9% anketiranih izjavljuje da im lokalne vlasti nisu onemogućavale rad dakle slobodno rade. Jednako tako udruge ističu da više surađuju sa lokalnim medijima, negoli medijima na nacionalnoj razini. Zanimljivi su rezultati istraživanja percepcije javnosti o radu Organizacije civilnog društva provedenog na 629 građana i 106 medijskih djelatnika od kojih je 22,7% anketiranih građana se izjasnilo da nije čulo za izraz udruga, nevladina organizacija ili Organizacija civilnog društva, pa su stoga bili isključeni iz daljnjeg anketiranja. 52,4% ispitanih građana iskazuju kako niti imaju niti nemaju povjerenje prema radu udruga. Ispitani građani najskloniji su vjerovati kako u Hrvatskoj djeluje do tisuću udruga, a postoji ih više od 40 tisuća. Smatramo da rezultati ovoga istraživanja pokazuju da postoji određeni prostor u kojemu kako udruge tako i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva trebaju poraditi na daljnjem stvaranju uvjeta za poboljšanje uvjeta rada udruga u u interesu korisnika djelatnosti udruga, kao i jasnijoj percepciji značaja uloge civilnog sektora u daljnjoj demokratizaciji društva. Iz izvještaja saznajmo da je rad zaklade u 2009. godini obilježilo i nekoliko važnijih prekretnica. Prije svega osnovan je IMPACT Europski sektor za međusektorsku suradnju u Zadru, čime Republike Hrvatska na karti Europe pozicionirana kao zemlja sa najvećim iskorakom u razvoju međusektorske suradnje među zemljama regije Jugoistočne Europe. Uvedeno je sufinanciranje europskih projekata Organizacije civilnog društva za kojem je odobrena potpora iz europskih izvora čime se povećala konkurentnost naših organizacija i omogućilo kvalitetnije povlačenje sredstava iz EU fondova. Uspješno je provedena medijska kampanja, Aktivni u zajednici svih 5 programa za regionalni razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj čime je javnost dodatno senzibilizirana za mogućnost regionalnog ujednačavanja razvoja organizacija civilnog društva u Hrvatskoj, iako karta na stranici 92 izvješća pokazuje da tu može i mora bolje, jer je tamo dana karta sa pregledom po županijama, odobrenih projekata ili čak i kandidiranih. Ali kada vidimo da od 20 županija i grad Zagreb postoje i županije koje jesu kandidirale su ali im nije odobren niti jedan projekt, pa onda i po regijama se pokazuje neujednačenost. Znači da i u tom području postoji potreba za daljnjim poboljšanjem. Omogućeno je sustavno pozicioniranje Organizacije civilnoga društva u "Barcelonskom procesu: Unija za Mediteran" kroz osnivanje hrvatske mreže za suradnju na Euro-Mediteranu. Zaklada je programe podrške razvoju civilnoga društva i tijekom 2009. provodila kroz financijsku potporu, potporu priznanjima i nagradama, kroz suradnju, partnerstvo, kroz razvoj međusektorske međunarodne suradnje, kao i kroz informiranje i izdavaštvo. Transparentnosti ovoga izvješća pridonosi i statistika odobrenih potpora na natječajima i pozivima kroz suradnju i partnerstvo u 2009. godini iz kojih je vidljivo prema podacima Registra udruga koji se vodi u Ministarstvu uprave, od ukupno 36 tisuća 212 udruga na natječaj zaklade javilo se 835 udruga. Odobreno je 247 potpora, a kroz višegodišnje potpore nastavlja nastavlja se pružati potpora za 86 programa i potpore kroz suradnju i partnerstvo 21, što znači da je ukupno zaklada odobrila 345 potpora teških 34 milijuna 308 tisuća kuna. Iako udio Nacionalne zaklade u ukupno dodijeljenim sredstvima organizacijama civilnoga društva u 2009. godini prema podacima Vladinoga Ureda za udruge iznosi svega 5,6% te se zaklada nalazi na 6. mjestu davatelja potpora organizacijama civilnoga društva po veličini toga udjela. Smatramo da nema razloga ili mjesta nezadovoljstvu jer je zaklada prošle godine raspolagala sa 43 milijuna 378 tisuća kuna od čega je 38,8 milijuna kuna bilo od prihoda od igara na sreću. U vrijeme recesije i globalne financijske krize civilno društvo primilo je zamjetnu potporu iz sredstava zaklade kroz koji je zaposleno odnosno omogućen je radni odnos za 811 osoba odnosno uključivanje 3567 volonterki i volontera. I na kraju, moto zaklade "važno je imati potporu", nadam se da iz svega iznesenoga je vidljiva potpora koju i klub Hrvatske demokratske zajednice daju radu Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva i iz svega navedenoga klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će godišnji izvještaj o radu Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za 2009. godinu i glasati za njegovo usvajanje. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Na redu je klub HNS-HSU, uvaženi zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite. rekao bih središnje zaklade koja izravno utječe na razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj. Iako se radi o zakladi koja nije jedina u Republici Hrvatskoj, ona definitivno jest jedina ovakvoga profila. Ona iza sebe već ima višegodišnju vrlo čvrstu aktivnost, dobro strukturiran rad, ali ono što je najvažnije od svega, ima visoko postavljene i vrlo definirane, rekao bih sofisticirane kriterije, isto tako i procedure i praksu raspodjele sredstava koja su društvena sredstva. Dakle, ovo je javni novac, dakle nije privatni. I u tome smislu posljednjih nekoliko godina funkcionira i kao obrazac po kojemu mnoge lokalne samouprave, jedinice lokalne samouprave koje imaju razvijanu svijest o potrebi davanja za razvoj civilnoga društva u lokalnoj zajednici nastoje djelovati. Dakle, preuzimajući te kriterije i osobito procedure zapravo doprinose standardizaciji općeg postupka raspodjele javnoga novca. Iako kolegica Petir kaže da je u Republici Hrvatskoj zakladništvo s vrlo dugom tradicijom što jest točno, ono nažalost danas nije tako razvijeno kako bismo htjeli odnosno kakve su doista potrebe suvremenog hrvatskoga društva. Jer ukupan broj zaklada i zakladna imovina s jedne strane, a s druge strane ukupan broj sredstava odnosno visina sredstava koja se raspodjeljuju nisu ni približno proporcionalni praksi, dobrim običajima a s druge strane i ukorijenjenim, već standardnim, rekao bih i tradicionalnim načinima pomaganja civilnoga društva u, recimo to tako, prosječnoj zemlji Europske unije. Još uvijek nismo zadovoljni i ne možemo biti zadovoljni koliko se zapravo privatnika pita, nadmeće sa javnim u davanju i pomaganju civilnoga društva odnosno prije svega onih koji su potrebiti, ali isto tako i razvoj onih segmenata civilnoga društva koji su nedovoljno razvijeni osobito u regionalizaciji, u razvoju civilne scene u ekonomski slabijim područjima, u ratom pogođenim područjima i u, rekao bih tako, rubnim regijama Republike Hrvatske. Nažalost, vlasnici privatnoga kapitala uglavnom su kod nas skorojevići i ljudi koji su se tajkunskom privatizacijom domogli velikih novaca i njima je zadnja rupa na svirali opće dobro. Uglavnom je osobno dobro bilo, ostaje, a vjerojatno će dugo vremena i biti jedna jedina misao vodilja gdje nema mnogo prostora za pomoć onima koji su u potrebi. Ne samo praksa nego i jedno opće pravilo kazuje da na svaku kunu državnoga novca civilni sektor je u stanju proizvesti vrijednost pet puta veću. Dakle, ono što država već po svojoj naravi kao jedna administrativna, birokratizirana struktura ne može iz čitavoga niza razloga odraditi dovoljno efikasno i brzo to je u stanju napraviti civilno društvo odnosno sektor civilnoga društva jer je drugačije motiviran, drugačije organiziran, ulaže puno više slobodnoga rada, puno više kreativnosti i naravno da su rezultati toga daleko veći. U tome smislu svaka pametna država, bez obzira o kakvoj i kolikoj razini razvijenosti samog civilnog sektora se radi u toj državi nastoji ulagati javna sredstva, ali i na sve moguće načine poticati pa onda i na različite načine stimulirati određenim poreznim olakšicama i drugim beneficijama i privatni kapital da se jednim dijelom skrene i u opće, javne, zajedničke potrebe ili potrebe marginalnih skupina odnosno potrebe skupina koje su deprivirane iz bilo kojega razloga. Dobro je da je i Vlada Republike Hrvatske u posljednjih nekoliko godina održavala taj ritam i da onaj veliki iskorak koji je napravljen još 2000. na 2011. onom čuvenom deklaracijom, kasnije 2003. i osnivanjem ove zaklade, nešto prije toga osnivanjem Savjeta za razvoj civilnog društva, da je dakle održala taj smjer i da se dakle i dalje korača u pravcu izgradnje partnerskoga odnosa sa civilnim društvom, a jedan od bypassa, jedan od puteva preko kojih se ta, to partnerstvo najbolje može ostvariti je kvalitetno, transparentno, čvrsto financiranje odnosno definiranje uvjeta pod kojima će se trošiti javni novac. Ja bih osobno volio da zaklada sudjeluje u ukupnom iznosu koji se raspodjeljuje iz javnih izvora sa više od 5,6% koliko je to sada, jer mi se čini da u nekim ministarstvima i nakon svih godina i unatoč svoj pozitivnoj praksi, unatoč svim kodeksima koji su donešeni još uvijek jako šteka ili šepa sustav raspodjele sredstava i tu su neka ministarstva svakako iznimka. Ali neka koja se i dalje vrlo bahato odnose prema rokovima, prema natječajima. Još se uvijek događa da se u 9. mjesecu raspiše natječaj za raspodjelu sredstava u tekućoj poslovnoj godini što je krajnje nedopustivo, što je na neki način i ponižavajuće. Jer svi ti ljudi u ministarstvu imaju sve svoje zadane financijske veličine još u prosincu u godini prije toga. Dakle, to što smo mi 2003. uspjeli taj standard pomaknuti najkasnije na travanj na žalost nije održano. U takvim okolnostima nije lako udrugama civilnoga društva funkcionirati, jer nominalno računaju na neka sredstva za koja uopće ne znaju hoće li ih, kad će ih dobiti i onda ispada da ih moraju praktički potrošiti u dva mjeseca. To nije ozbiljno. To nije profesionalno i zaklada se hvala Bogu sasvim drugačije postavila, sasvim drugačije strukturirala svoje natječaje. Ona ih drugačije i tempira, drugačije ih prati, drugačije ih vrednuje. U svakome slučaju može se reći da ovih četrdesetak milijuna kuna koliko zaklada prosječno godišnje raspodjeljuje u 2009. gotovo 3 milijuna manje nego u 2008., a vjerojatno ove godine će također biti nešto mršavija godina jer eto takve su ukupne proračunske prilike pa i javni izvori iz kojih dolaze sredstva u zakladu su nešto reduciraniji dakle ti podaci od tih 40 milijuna kuna da se dobro strukturiranim natječajima i programima ta sredstva koja možda na prvi pogled izgledaju jako velika, a zapravo su kap u moru potrebe razvoja civilnog društva u Republici Hrvatskoj mogu pomno isplaniranim pristupom ciljano usmjeriti tamo gdje smo najtanji, gdje nam najviše treba u organizacijskom smislu, u institucionalnoj potpori, u dakle osposobljavanju ključnih regionalnih mreža, regionalnih igrača na polju civilne scene, da dakle oni budu daljnji servis u razvoju lokalne submreže. Funkcioniranje preko 4 partnerske regionalne zaklade su funkcioniranje preko tzv. regionalnih mreža što je također jedan od jedan od uspjeha same zaklade, jer je upravo ona bila ta koja je poticala regionalno umrežavanje civilnih organizacija na određenom sektoru što je velika stvar. I ova zadnja stvar koja nam se dogodila, a to je osnivanje IMPACT-a mogu se promatrati kao koraci u pravcu stabilnog, trajnog, dugoročno održivoga sustava i sada bi valjalo učiniti sve da IMPACT kao jedan prostor kojega je zaklada potpuno obnovila, preuredila i stavila u funkciju dakle jednog multi medijalnog centra zapravo bude što je moguće bolje iskorišten. To je jedan kapacitet koji je dat zakladi na upravljanje, koji je zapravo vrlo velike vrijednosti i svaki dan korištenja tog centra može bitno pomoći u mnogim podsektorima civilnog društva za unapređenje komunikacije, za učenje, za umrežavanje, za prijenos različitih vještina i prakse. Ali jednako tako svaki dan nekorištenja IMPACT-a propuštena je prilika da se poboljšaju ukupne prilike. U tome smislu ja bih volio da je već izgrađena, o tome ne znam ništa pa ne mogu reći, da je već izgrađena komunikacija prema čitavom čitavom nizu udruga kako bi i one mogle unutar IMPACT-a pronaći prostor za djelovanje, odnosno da iskoriste njegove kapacitete, pa možda čak i u tzv. polu komercijalne svrhe, odnosno da pokriju troškove kao centra za potrebe svojih projekata. U svakome slučaju sad smo zaokružili jednu priču. Imamo dakle Nacionalnu zakladu, imamo regionalne zaklade, imamo regionalne mreže, imamo IMPACT i sad je samo pitanje svjesnosti da se dovoljna sredstva izdvajaju iz godine u godinu. Mislim da je zakladna imovina sada na 42 milijuna kuna sasvim dovoljna i to je sada snažna zaklada kojoj ne prijeti nikakav nikakav poremećaj u slučaju da država jednu ili dvije godine mora bitno ići restrikcijama na svoje proračunske stavke. Zaklada neće zbog toga propasti. Dakle, sada je jako bitno da u godinama koje su pred nama strateški procijenimo koji su to prostori civilnoga sektora koji su još nedovoljno razvijeni, gdje još uvijek nema dovoljne komunikacije između vladinog privatnog i nevladinog prostora i da se onda usmjeravaju ta sredstva. A one udruge koje su već pomognute kroz tzv. institucionalne programe, koje su te institucionalne programe koristile i više godina, koje su sad osposobljene, očvrsnute, jake i sposobne za uspostavljanje daljnjih partnerstava. Dakle, da se na tim popisima polako zamjenjuju novim, tako da takvih udruga bude više nego što je sada jer nam sad čini se određeni privid da se stalno pojavljuju iste udruge, a zapravo zaboravljamo onda da su te udruge nositelji čitavih pod sektora i da to nije pitanje trenda nit mode, da bi ove godine bila jedna, do godine druga nego da se radi o jednoj strukturi koja mora biti koliko je god moguće to trajnije postavljena kako bi taj pod sektor bio što stabilniji, kako bi se manje organizacije mogle na te čvrste uporišne točke oslanjati i davati svoj doprinos za razvoj civilnog društva. Što se tiče programskoga izvješća i financijskog izvješća zaklade za 2009. godinu klub Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika ocjenjuje da je on korektan, da je vrlo, vrlo detaljan, transparentan i da nam između ostaloga i rezultatima istraživanja koje je provedeno, koje su neki kolege već citirali daje neka nova svjetla na opću situaciju u kojoj djeluje zaklada. Prema tome, klub HNS-a, HSU-a podržat će programsko i financijsko izvješće zaklade za 2009. godinu. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I u ime kluba SDP-a uvaženi zastupnik Zdenko Franić. Izvolite. Štovani gospodine potpredsjedniče, štovana gospođo Cvjetana Plavša Matić, štovani predsjedniče Vlade, štovane kolegice i kolege. Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva je mala, agilna, ali izuzetno dobro vođena zaklada. Dakle jedna od, jedna društvena organizacija od koje bi mnogi mogli učiti u privatnom i u društvenom sektoru. Naime nacionalna zaklada koja je ustanovljena godine 2003. iz godine u godinu širi svoju djelatnost i izuzetno transparentnim, jasnim, informativnim izvještajima koje podnosi Hrvatskom saboru svoj rad predstavlja ne samo već i široj javnosti. Nacionalna zaklada je izuzetno mnogo učinila na poticanju volonterska, filandropije, dobrih međuljudskih odnosa i općenito potakla je rast i razvoj civilnog sektora u Republici Hrvatskoj na način koji naprosto nije bio moguć prije formiranja same zaklade. Na žalost Sabor na neki način kaska za tim aktivnostima, iako je donesen Zakon o volonterstvu, taj je zakon pomalo zbog svoje izbirokratiziranosti zapravo neka vrsta barijere bržem razvoju civilnog sektora i volonterstva kao takvog. Zaklada za razvoj civilnog društva je izuzetno mnogo učinila i na razvoju društvenog kapitala, kao resursa koji olakšava pristup pojedinaca društvenim, društvenim, ekonomskim ili prirodnim resursima, ali i društvenog kapitala kao vezivnog materijala koji pomaže ljudima da svoje ostale kapitale, kao što su financijski, fizički, humani stavi u funkciju unapređivanja općeg dobra, kao nečega što je pomalo u ovom okrutnom vremenu i zaboravljeno. Na žalost Sabor nije puno načinio niti na tom segmentu, te bi se kao što sam već spomenuo moglo razmisliti i o nekim izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu, pa čak i o nekim drugim zakonima, kako bi se intenzivirale aktivnosti na promicanju i unapređivanju društvenog kapitala kao još nedovoljno iskorištenog resursa u Republici Hrvatskoj. Valja napomenuti u tom kontekstu da danas u zemljama zapadne razvijene demokracije i preko 70% vrijednosti nekih kompanija počiva na nefinancijskim dobrima, dakle onome što u širem kontekstu možemo nazvati upravo društvenim kapitalom. U uvjetima krize u koje je Republika Hrvatske duboko zaglibila i sve više tone, volonterstvo bi naprosto moralo se sagledati u novom svijetlu, te bi trebalo stvoriti bolje uvjete za napredak i daljnji razvoj volonterstva kako bi se i taj segment intenzivirao u rastu, promicanju i …/Ne razumije se./… bruto društvenog proizvoda. I u tom je segmentu izuzetno zanimljiv način na koji je zaklada pristupila procesu odobravanja svojih projekata, organizacijama civilnog društva. Naime u obrascima koje potencijalni voditelji moraju popunjavati kod prijave projekata ili zahtjeva za potporama, predviđeno je da organizacije civilnog društva koje takve projekte predlažu ili traže potpore daju i projekciju broja volonterskih sati koji će se na takvim projektima i aktivnostima utrošiti. Predviđeni su i indikatori kvalitete ili neki drugi indikatori na koji način se može kasnije evaluirati i uspješnost tih projekata, nakon njihove provedbe, pa je vrlo malo potrebno da se onda od toga i procijeni ukupan doprinos svih ovih projekata koje zaklada financira i bruto društvenom proizvodu, a u konačnici da se vrlo egzaktno procijene i koliko sama aktivnost zaklade dakle jedva nekih 20-ak ljudi koji u onoj djeluju, doprinosi izlasku Republike Hrvatske iz ove krize u koju smo se eto zatekli. Zaklada je izuzetno mnogo napravila i na decentralizaciji svoga rada, tako da se sada projekti odobravaju i po regijama, jer činjenica jest da lokalni ljudi lokalne zajednice najbolje poznaju svoje potrebe, ali i potencijale i u tom kontekstu kontekstu valja svakako spomenuti i pohvaliti impakt kao europski centar za međusektorsku suradnju. Ovaj izvještaj koji je predstavljen Hrvatskom saboru je vrlo, vrlo detaljan te daje pregled svih projekata, kao i pregled materijalnih sredstava koje je zaklada angažirala u njihovoj provedbi. U odnosu na izvješće iz prošle goidne, u ovom izvješću ima i više podataka o ukupnom utjecaju projekata i njihove uspješnosti, te možemo reći da se daje jedna analiza stanja civilnog sektora iako ne potpuna, budući da ipak zaklada uglavnom se, je upoznata sa projektima koje sama financira. Zaklada ima vrlo dobro razrađen mehanizam prosudbe tih projekata, pa je i tu čest slučaj da organizacija civilnog društva, neke vrlo razvikane naprosto ne dobiju sredstva za svoje projekte, jer se projekti rangiraju prema uspješnosti, na vrlo, na osnovu vrlo dobro razrađenih kriterija. I tu možemo reći da nema ni dodirljivih, da nedodirljivih i da je zakladi prvenstveno stalo do kvalitete. Zaklada može nesumnjivo još s činjenicom da je i sama potakla svoje djelovanje u smislu da je uvela sustav upravljanja kvalitetom po međunarodnoj normi ISO-9000, daje primjer organizacijama civilnog društva na način da su se i one same ugledale upravo uz pomoć projekata iz same zaklade da uvedu u svoje poslovanje sustav osiguranja kvalitetom tzv. SOKNO ili sustav osiguranja kvalitete za neprofitne organizacije koji je pak zasnovan na sustavu PQASSO Practical Quality Assurance System for Small Organisations čime je omogućen fleksibilan pristup razvijanju kvalitete u organizacijama civilnog društva usmjeren na zadovoljstvo korisnika. Dakle, u širem kontekstu cijele društvene zajednice. Vezano uz širi kontekst valja reći da klub SDP-a smatra da institucije Vlade RH uključujući uključujući naravno i Hrvatski sabor treba daleko više učiniti na promicanju civilnog sektora, civilnog društva pa i volonterskog rada. Treba učiniti dodatne napore da se intenziviraju i one aktivnosti da se društveni kapital jače iskoristi, promovira i da se iz hrvatske svijesti uklone oni zadnji ostaci ostataka primisli koje su nažalost bile sve do nedavno prisutne, da su zapravo udruge civilnog društva neka smetnja normalnom djelovanju hrvatskih institucija, hrvatskog društva, da su udruge civilnog društva neke tužibabe i neke ili nešto slično. Sjetimo se još samo prije nekoliko godina onog etiketiranja tipa smetenjaci, smutljivci, mutikaše, bezglavci, diletanti, stoka sitnog zuba i prodane duše, čime su se krstili i častili pripadnici civilnog društva i civilnih udruga. I upravo je zaklada svojim djelovanjem dala lavovski dio doprinosa da se tako nešto u hrvatskom društvu nikada ne ponovi. Kao što rekoh, zaklada je i uvela uvodeći ISO:9001, sustav upravljanja kvalitetom i sama sebi zadala visoke kriterije kojih se konstantno jer eto već ulazimo mislim u treću ili četvrtu godinu kada se ISO sustav mora ponovno provjeriti ti indikatori kvalitete su takvi da se zaklada na njih pridržava na svim segmentima. Pa tako primjerice može biti primjer i institucijama državnim i privatnim na način da zaklada kao svoj informatički sustav koristi LYNOKS, koristi OPEN OFFICE kao jedan alternativni, ali visoko kvalitetni, a s druge strane besplatni informacijski sustav i platformu koja je izuzetno kvalitetna i ništa ne zaostaje za skupim programskim paketima koje plaćaju institucije vladine. Evo, to je još jedan možda i način ili primjer na koju bi državne institucije, barem neke, mogle ostvariti u ovoj krizi vrlo velike i značajne uštede. Zaključimo, svojim djelovanjem Zaklada za razvoj civilnog društva izuzetno uspješno razvija socijalni kapital kao paradigmu društvenog povjerenja i društvenih mreža koje doprinose koordiniranom i kooperativnom radu ljudi za zajedničku korist. Socijalni kapital različitim grupama pak omogućava povezivanje na osnovu zajedničkih interesa i daje mogućnost da upozoravaju na različite nepravilnosti i devijacije u društvu. Evo, sjetimo se i ove nesretne Varšavske ulice. Socijalni kapital je pogonsko sredstvo za razvoj civilnog društva kao soli na tijelu demokracije. Organizacija iz socijalnih mreža koje djeluju u prostoru između privatne sfere, ekonomije i države. Klub SDP-a će kao što rekoh na početku sa zadovoljstvom podržati ovo Izvješće o radu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva čestitajući joj na dosadašnjem uspješnom radu i želeći da i u budućnosti bude jednako tako uspješna i da se uspije nametnuti i privatnom sektoru kao mogućim donatorima donatorima za financiranje projekata koje tako uspješno vodi i njima upravlja. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I imamo jednu pojedinačnu prijavu, uvažena zastupnica Karolina Leaković. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, gospođo Plavša Matić, kolegice i kolege. Evo vrlo kratko, ali ipak bi željela nekoliko stvari zapravo reći o Izvješću o radu za prošlu godinu. Naravno podržavam izvješće i podržavam rad Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva. Smatram je izuzetno važnim instrumentom za razvoj civilnoga društva, za podršku organizacijama i promicanje aktivnoga građanstva. Kad je osnovana, znači prije 7 godina, 2003., za svoje ciljeve je istaknula 6 točaka, a ja bih osobito danas spomenula 3 za koje smatram da se ipak ne ostvaruju dinamikom koja bi bila za očekivati s obzirom na dakle već 7 godina djelovanja. To su povećanje javnog utjecaja i vidljivosti aktivnosti organizacija civilnoga društva, potom razvoj društvenog poduzetništva i zapošljavanje u neprofitnom sektoru te povećanje utjecaja civilnoga društva u procesima donošenja javnih politika. na ova 3 cilja treba povećati angažman zaklade i da zapravo treba više raditi upravo na povećanju utjecaja organizacija civilnoga društva u procesima donošenja javnih politika. To je vrlo, vrlo Osvrnula bih se i na rezultate istraživanja o procjeni i stanju razvoja organizacija civilnog društva koje je zaklada provela i objavila u svojemu vrlo zanimljivome godišnjem izvještaju. Oni pokazuju da se organizacija civilnoga društva bavi uglavnom obrazovnim i aktivnostima na području socijalne politike, a da najrjeđe provode aktivnosti poput medijacije i nadgledanja provođenja javnih politika i rada institucija vlasti, što također ne smatram osobito dobrim, dakle smatram da je to zabrinjavajuće da se zapravo jako malo organizacija civilnoga društva bavi na temeljem provođenja javnih politika i rada institucija vlasti. Isto tako raste broj udruga koje se financiraju iz sredstava tijela državne uprave, a u tom kontekstu bih željela isto tako izraziti zabrinutost što nacionalna zaklada sudjeluje u financiranju programa organizacije civilnoga društva sa samo 5,6% i tek je na 6. mjestu iza 5 ministarstva koja imaju veća sredstva od nacionalne zaklade. Mislim da to nije bio cilj kada se zaklada osnivala i voljela bih znati zašto je taj iznos tako nizak. Također bih željela napomenuti kako udruge civilnoga društva ističu kao glavne probleme u svom radu nedovoljno financiranje od strane poslovnog sektora, prestanak financiranja određenih područja i nedovoljnu financijsku potporu za manje udruge, te lošu poreznu politiku. Trećina hrvatskih udruga smatra kako je država nezainteresirana za nevladine organizacije i kako podcjenjuje njihov značaj, to smo već čuli danas. Udruge također nisu zadovoljne niti usporenom razmjenom informacija s državnim institucijama zbog velike i spore administracije. Meni je posebno zanimljiva činjenica da tri četvrtine udruga smatra kako organizacija civilnoga društva nisu dovoljno uključene u proces pregovora sa Europskom unijom i nedovoljno utječu na kreiranje državne politike. Svakako u razdoblju koje je pred nama, a to je okončanja pregovora za pridruživanje Republike Hrvatske Europskoj uniji udruge civilnoga društva mogu i moraju odigrati mnogo značajniju ulogu u informiranju građanki i građana o tome što članstvo donosi. U svakom slučaju i mediji imaju tu vrlo važnu ulogu, a udruge upravo ukazuju na to da s medijima više, bolje i kvalitetnije surađuju na lokalnoj nego na nacionalnoj razini. I to je zapravo nešto što nas također treba zabrinuti jer je javna televizija odgovorna za promicanje razvoja civilnoga društva, odnosno kulturu dijaloga rekla bih. S druge strane zanimljivo je isto tako može nas zabrinuti to što građanke i građani smatraju zapravo nisu dovoljno informirani o tome što udruge u Hrvatskoj rade. Dakle, oni najviše smatraju kako udruge djeluju u području ljudskih prava i humanitarnog djelovanja, a više od polovice građana i građanki zapravo koji su ... vašem istraživanju navodi da nema povjerenja u organizaciji civilnoga društva. To su u svakom slučaju rezultati koje možda nismo očekivali, možda ih ni vi niste očekivali i pokazuju da na tom polju zapravo treba mnogo više raditi Isto tako sam se pozabavila i ovim preporukama koje ste dobili od Instituta za javne financije koje je proveo istraživanje o mogućnostima stvaranja poticajnog poreznog sudstva za razvoj i djelovanje organizacija civilnoga društva i dali neke preporuke. Pa bih ja spomenula samo neke od njih i zamolila bih vas za komentar da li se na tom polju nešto događa i imate li određene prijedloge koje ste bili uputili ili ćete ih uputiti nadležnim ministarstvima. Dakle, spomenut je Institut smatra kako bi bilo poželjno posebnim propisom urediti status organizacija civilnoga društva, koje se osnivaju s ciljem obavljanja djelatnosti za opće dobro i organizacija koje se osnivaju u cilju zadovoljavanja potreba svojih članova. Oni smatraju da sustavno uređenje statusa organizacija koje djeluju za opće dobro bi donijelo višestruke pozitivne učinke. Potom smatram kako je potrebno jasno utvrditi kriterije za stjecanje statusa organizacija za opće dobro iz kojega će proizlaziti pravo na određene porezne pogodnosti. A omogućivanjem drugih i poreznih pogodnosti takvim organizacijama postigla bi se dvojaka svrha. Potiče se i omogućuje djelovanje tih organizacija, pri čemu se javna vlast na svim razinama odriče dijela poreznih prihoda, a istodobno te organizacije obavljaju javne poslove s područje kulture, sporta, obrazovanja, socijalne skrbi i slično koje bi inače trebala obavljati i financirati javna vlast. Te isto tako upozoravaju da bi jedan od načina poticanja filantropije moglo biti omogućavanje poreznim obveznicima usmjeravanje dijela svoje porezne obveze određenoj nevladinoj organizaciji koja djeluje za opće dobro odnosno ima status organizacije za opće opće dobro. I na kraju još samo jedan napomena. Voljela bih vidjeti u sljedećem izvješću više projekata iz kulture, ekologije i obrazovanja za demokraciju, a naravno sve bih to voljela vidjeti i u okviru obrazovnih programa u našem školskom sustavu. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno završnu riječ reći? Da. uvažena Cvjetana Plavša Matić upraviteljica zaklade. Izvolite. Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvažene zastupnice i zastupnici. Nekoliko riječi samo u smislu zahvale na ovu konstruktivnu raspravu i odgovora na neka pitanja koja su postavljena. Činjenica je da vezano uz prvo pitanje koje se ticalo suradnje sa ministarstvima, činjenica je da zaklada pomno pomno kreira svoje natječaje kako bi izbjegla bilo kakvo dupliciranje sa natječajima i sredstvima koja se dodjeljuju iz raznih ministarstava ili vladinih institucija. I ta suradnja se vrlo dobro ostvaruje kroz koordinaciju koju vodi Ured za udruge, znači svih tijela koje odobravaju sredstva i tu se sigurno ne događaju nikakva dupliciranja u smislu da imamo iste natječaje, ista područja i da sa istim novcima financiramo iste programe. Isto tako slažem se sa prijedlozima da treba dalje poraditi na ujednačavanju regionalne rasprostranjenosti naših potpora

da se te natječaje javljaju. Isto kao što smo uveli i nove teme u natječajima koje su vezane uz razvoj društvenog kapitala, razvoj volonterstva i podršku da tako kažem "malim "malim udrugama", iako ne volim udruge dijeliti na male i velike. Mislim da su oni svi veliki, ali da možda nemaju dovoljno iskustva u svom radu. Pitanja koja su vezana uz ove naše strateške ciljeve povećanja povećanja javnog utjecaja organizacije civilnog društva u procesima donošenja i praćenja provedbe javnih politika, je tema ovogodišnjeg natječaja. Jednog od natječaja koje ćemo raspisati u segmentu demokratizacije i razvoja civilnog društva, jer smo baš na osnovu rezultata ovih istraživanja i naših praćenja u proteklih par godina zaključili da nam treba jedno područje gdje ćemo dodatno motivirati i podržati organizacije da rade na tim segmentima vezanim uz praćenje javnih politika u segmentu donošenja, ali i u segmentu provedbe i isto tako da te organizacije moraju biti umrežene. Znači da je važno sada u ovom procesu pristupa Hrvatske Europskoj uniji da se naše organizacije na vrijeme pripreme na izazovnije okruženje koje će pred njih postaviti Europska unija i svi oni fondovi koji će nam biti na raspolaganju jer će oni tražiti umrežavanje, umrežavanje, povezivanje, a ne djelovanje samo jedne organizacije. Tako da vidjet ćete, mi smo objavili taj naš kalendar objave natječaja i poziv za iskaz interesa, znatan zaokret radimo u ovoj godini i nadam se da će to biti vidljivo iz izvještaja koji ćemo vam prezentirati U smislu društvenog poduzetništva i zapošljavanja također organizirali smo zajedno s British Councilom dva vrlo vrijedna seminara, trodnevna seminara za sve organizacije koje kod nas imaju institucionalnu potporu kako bi ih usmjerili i dali im više podataka, znanja i vještina za pokretanje društvenog poduzetništva odnosno za sufinanciranje nekih svojih aktivnosti jer će sredstva iz državnog proračuna i od igara na sreću biti sve manja u idućim godinama. I jako je važno da se na vrijeme pripreme da mogu kroz razne oblike društvenog poduzetništva i samofinanciranja osigurati kvalitetan nastavak rada organizacije civilnog društva. Zašto smo na 6. mjestu po veličini udjela u financiranju? Jednostavno zbog toga što Uredba o kriterijima za raspodjelu igara na sreću nas svrstava na 4. mjesto, ali ovi ukupni podaci koje priprema Ured za udruge ne obuhvaćaju samo igre na sreću nego i sredstva iz državnog proračuna i lokalnih proračuna. Tako da je jednostavnom statistikom i matematikom došlo do toga da smo na 6. mjestu po tom udjelu. Što se tiče javnog utjecaja, tu su isto tako važni naši neprofitni medijski projekti gdje otvaramo taj prostor javnosti i dajemo organizacijama civilnog društva podršku da kroz radioemisije, tv emisije koje mi financiramo kroz Internet portale budu prisutniji u u javnom prostoru i u jednostavno toj jednoj raspravi i kreiranju mišljenja, odnosno davanju kvalitetnih podataka građanima kako bi mogli stvoriti svoje mišljenje u odnosu na neke od društvenih procesa koji se događaju u Hrvatskoj. Rezultati istraživanja, odnosno studije koje smo naručili od Instituta za javne financije dali su nam podlogu da zajedno s Uredom za udruge i Savjetom za razvoj civilnog društva otvorimo javnu raspravu na ovu temu jer mislim da je ona izuzetno važna, da vidimo da li će nam trebati zakon, iako je preporuka instituta da da ili ćemo moći kroz kriterije dodjele potpora na državnoj razini napraviti značajnu razliku između organizacija koje djeluju za opće dobro i onih koji su se osnovali osnovali radi zadovoljavanja interesa svojih članova. Tako da kreće javna rasprava, nadam se da će se na jesen zahuktati priča oko toga jer je vrijeme da razlučimo ono što imamo u registru udruga gdje su, da tako kažem u istom košu i udruge koje recimo pružaju skloništa za žene i djecu žrtve nasilja i klub pušača lula u istom su pravnom položaju, poreznom položaju što nije praksa u drugim europskim zemljama. Što se tiče ovih različitih oblika projekata koje podržavamo i područja, tu isto tako vodimo računa da projekti koje mi podržavamo moraju biti vezani uz demokratizaciju razvoja civilnoga društva pa ako su oni iz kulture i tome doprinose bit će financirani ne zato što su iz kulture ili zaštite ili zaštite okoliša nego baš zbog toga što doprinose daljnjoj demokratizaciji razvoja civilnoga društva, ostavljajući nadležnim ministarstvima da oni financiraju projekte koji spadaju u njihovu domenu. zahvaljujem vam na raspravi. uvažit ćemo sve što naravno bude moguće. Evo već neke stvari smo uredili i u samim ovim natječajima koji će biti raspisani 20. kolovoza ove godine i vjerujem da će to biti novi podstrek i nova podrška organizacijama civilnog društva u Hrvatskoj. Hvala vam lijepo. Time ćemo za današnji dan završiti, a sutra ujutro nastavljamo sjednicu u 9,30 sa 6. točkom dnevnog reda Izvješće o obavljenom uvidu u završna izvješća o izborima i visini sredstava utrošenih za izbornu promidžbu, lokalni izbori 2009. godine, podnositelj Državni ured za reviziju. Hvala lijepa.